jedinice.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 117 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne

reda.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacije, Aleksandra Damjanović i Biljana Popović, državni sekretari u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Miloš Cvetanović, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije, Branislava Popović, Danica Uskoković, Milan Petrović i Veljko Kovačević, vršioci dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Natalija Radoja, šef Odseka za regulativu, analizu i planiranje u oblasti informacionog društva u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Vojvodić, šef Odseka za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih

Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti;

i Odluke br. 1/2011 Zajedničkog odbora osnovanog Interbus sporazumom o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima.Da li predstavnici predlagača žele reč? (Da.)Reč Zahvaljujem.Poštovani predsedniče Narodne skupštine, dragi narodni predstavnici, poštovani narodni poslanici, drage kolege iz ministarstva, pred nama su nekoliko, zaista jako važnih zakona. Napravio sam jednu pripremu koju bi mogao da pročitam sada vama, ali, nekako smatram da je mnogo efikasnije da vam ovako izložim svojim rečima, naravno, uz asistenciju ljudi, ukoliko bude bilo neophodno iz mog Ministarstva.Prvo bih želeo da se osvrnem na Zakon o metrou. Ne sećam se da sam ni na jednom projektu radio tako predano kao što je to Zakon o metrou. Zaista bih želeo da se zahvalim ljudima koji sede ovde pored mene. Dan, noć smo prethodnih dana i nedelja radili na tome i to je samo kulminacija aktivnosti koje su preduzete u prethodnom periodu.Znate, pre nego što sam postao ministar i pre nego što sam ušao u politiku neke stvari sam potpuno drugačije zamišljao. Zamišljao sam da ću ja u Ministarstvu sa svojim političkim saveznicima morati realnost koju mi gradimo svakodnevno da bojim, da se trudim da je ulepšam, da prikažem i vama, naravno, pre svega kao narodnim poslanicima, a onda i javnosti, kako je sve to što radimo lepše od onoga što zaista jeste.U realnosti me je sačekalo nešto potpuno drugo. Sačekao me je jedan investicioni talas, kakav nije viđen, ako kažem vekovima, opet će me mnogi napasti da preterujem, ali sasvim sigurno u prethodnih sedamdeset godina investicioni talas koji mi sprovodimo sada nema sa čime da se uporedi.Metro je, možda, pravi primer projekta koji se od 1971. godine, od kada se otvorio kao tema do današnjih dana stalno provlači, stalno ponavlja, ne postoji nijedna politička garnitura koja je bila na vlasti ili koja je upravljala ovom državom da nije obećavala da će preduzeti neke korake u pravcu izgradnje „Beogradskog metroa“ i do dana današnjeg, odnosno do pre godinu ili dve dana nije preduzeto apsolutno ništa, ali apsolutno ništa.Mi smo napisali ovaj zakon zato što postojeći zakon koji reguliše šinske sisteme jednostavno nije bio dovoljan. Ako i nismo uradili stvari kako treba, tu ste vi da nas donekle ispravite. Imajte na umu da smo se vodili najboljom uporednom praksom u Evropi. Ovo je opet nešto što prvi put sada donosimo kod nas, prvi put metro ćemo graditi kod nas.Pre ovoga je potpisan Memorandum o razumevanju sa francuskim kompanijama i kineskom kompanijom „Pauer Čajna“. Zašto je to urađeno? Francuzi su najbolji u šinskim sistemima, jednostavno, oni imaju tu najviše znanja, najviše iskustva, najviše uspeha i ovaj metro će se graditi po modelu pariskog metroa, poslednje linije, linije 14, potpuno automatizovan.Ako mi dozvolite, pokazao bih vam pet kompozicija koje će biti uzorni modeli. Građani Beograda će, naravno, u posebnoj praksi, koju će organizovati gradska uprava, izabrati kako žele da izgledaju šinske kompozicije metroa.Mi, kao što je slučaj i mosta u Novom Sadu, koji će se nastavljati na Bulevar Evrope, mi kao republička Vlada nismo želeli da dođemo u situaciju da mi biramo Novosađanima kako će izgledati taj most. Postavili smo gradskoj upravi, gradonačelniku Novog Sada i ljudima koji vode Novi Sad da oni izaberu. Tako želimo da građani Beograda izaberu kako žele da da izgledaju te kompozicije, kako žele da budu brendirane.Ono što je nama važno jeste da oni budu, kao što smo rekli, najsavremenije, da budu racionalno investirane i zato smo uveli i kineske partnere koji mogu da nam građevinske radove isporuče najjeftinije, najracionalnije.Kada gradimo ovaj metro, mi želimo da mi želimo da imamo jedan racionalan pristup. Znači, želimo da tehnologija bude najsavremenija, da to budu francuske kompanije koje su lideri u ovome, ali ne želimo da taj metro pršti od luksuza, jer Srbija, ma koliko da je porastao njen ekonomski standard poslednjih godina, mi nismo u situaciji, kao što je na primer Saudijska Arabija, da investiramo ogromne količine novca u luksuz samog metroa. Naravno, ne želimo da dozvolimo sebi da naš metro bude po uzoru na neke indijske države, koji je zaista skroman. Mi želimo da ovo bude jedan moderan, brz, racionalan i efikasan metro, koji će služiti Beograđanima, koji će omogućiti potpuno novu perspektivu grada Beograda.Svi šeruju sada na društvenim mrežama kolone automobila. U perspektivi gužve će biti još veće. Ekonomski standard se praktično duplirao u prethodnih šest, sedam godina. Ono što je važno i što sam možda trebao prvo da kažem da mogućnost da gradimo metro i temelj na kojem mi gradimo metro i sve infrastrukturne projekte je baziran na fiskalnoj konsolidaciji, koja je omogućila rast ekonomskog standarda, kako države, tako i građana.Mi, ako ne izgradimo ovaj metro u narednih sedam, osam godina, mi ćemo zaista imati još većih problema, jer će ljudi imati još više automobila. To su činjenice.Metro, ako mi dozvolite samo, ovo bih pročitao, da biste znali pre ovog zakona koje su aktivnosti preduzete samo da bi došli do najboljeg rešenja i najoptimalnijeg rešenja za građane Beograda. Naravno, popis stanovništva, koji je sproveden, brojanje putnika u javnom prevozu i anketa korisnika u javnom prevozu 2015. godine, izrada mreže linija javnog gradskog transporta putnika i definisanja potrebnih kapaciteta u Beogradu, ažuriranje transportnog modela Beograda sa saobraćajnim istraživanjima karakteristika kretanja, mreže linije i definisanje potrebnih kapaciteta za prigradski i lokalni prevoz u Beogradu, master plan saobraćajne infrastrukture Beograda, prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom, plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metroa sistema geodetske podloge, elaborat zaštite životne sredine za koridor planirane dve linije metroa, prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom hidrotehničkog rešenja Makiškog polja, plan detaljne regulacije dela Makiškog polja gradske opštine Čukarica.Zašto vam ovo kažem? Hoću da kažem da pre ovoga zakona je preduzet jedan ogroman broj radnji, zajedno sa našim stranim partnerima, pre svega francuskim partnerima, koji su, kao što sam rekao, lideri u ovome na svetskom nivou, da bismo mi dobili kvalitetan zakon, da bismo sutra mogli da uđemo u kvalitetnu izradu.Svi ljudi koji pričaju da linije nisu dobre, da nisu izmerene, treba da imaju u vidu koliko je akata i koje su aktivnosti preduzete da bi se došlo do ovog optimalnog rešenja koje će sutra biti linije metroa, odnosno na trasi čega će biti izgrađene stanice budućeg metroa.Dozvolite da vam kažem i šta će biti prva linija „Beogradskog metroa“, koji će kretati od Železnika, preko Makiša, Žarkova, Belih Voda, Požeške, pa parka na Banovom Brdu, Ade Ciganlije, Sajma, Mostarske petlje, na Savskom trgu, gde će se ukrštati sa drugom linijom, Trg Republike, Skadarlija, Dunav stanica, Pančevački most, železnička stanica Karaburma, Višnjička, Mirijevski bulevar, Sedma gimnazija i poslednja stanica je Mirjevo. Ovo je prva linija metroa koju mi krećemo da gradimo od sledeće godine na proleće.Druga linija metroa kreće od železničke stanice u Zemunu, preko novosadskog puta, stadion u Zemunu, Senjskog trga, Aleksandra Dubčeka, opštine Novi Beograd, Merkator, Arene, gde će se ukrštati sa trećom linijom metroa, trećom linijom metroa, za koju sada radimo idejno rešenje, Sava centar, pa će se ukrštati sa Savskim trgom, kao što sam rekao, na prvoj liniji metroa, Manjež, Makenzijeva ili Maršala Tolbuhina, kako je ja znam, pošto živim na Vračaru i za mene je jako značajna i, ako me razumete, najznačajnija buduća stanica, Maksima Gorkog, Šumatovačka, Vojislava Ilića, Ustanička i u Mirjevu će se ukrštati i, naravno, biće poslednja stanica i linije jedan i linije dva.Mi radimo trenutno na idejnom rešenju i treće linije, koja će kretati od Kvantaške pijace, preko Bežanije, Surčina, Bloka 61, Gandijeve, Bloka 42, 42, Arene, Ušća, Pristaništa, Trga Republike, Narodne Skupštine, Višegradske, Prokopa, Autokomande, Vitanovačke, tržnog centra Stadion, Braće Jerković, Stepe Stepanović, Trošarina, Banjice.Jednostavno, ljudi, ovo je zaista jedno pitanje koje je od prvorazrednog značaja ne samo za saobraćajnu infrastrukturu Beograda, već za imovinu svih građana Beograda, što privatnih subjekata, što privrednih subjekata.Mi ako ovo ne izgradimo, mi trajno limitiramo razvoj našeg grada.Ova Vlada Republike Srbije, Radna grupa koja čini Radnu grupu koja vodi projekat „Metro“ ima tu snagu. Sastavljena je od: predsednik Radne grupe je Siniša Mali, potpredsednik sam ja, članovi Radne grupe su predstavnici grada Beograda. Mi imamo snage da ovo završimo na isti način kako je u prethodnim godinama, na primer, završen autoput Beograd – Čačak.Još jedan eklatantan primer projekta o kojem se pričalo 50 godina, a na kojem je malo urađeno, na isti način kao što sada radimo Moravski koridor, povezujemo Kruševac i Čačak, a između ostalog, i Varvarin, Ćićevac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo. Na isti način kao što pričamo o Fruškogorskom koridoru.Ako mi dozvolite, ovde bih voleo da napravim jednu paralelu. Čitao sam na jednom portalu dok sam dolazio ovde, ljudi pričaju, nije im jasna cena kilometara autoputeva koji se grade u Srbiji. Mogu da se složim u toj rečenici, ali polazim od drugačijih pretpostavki. Gledajte, ni meni nije jasno kako jedan Fruškogorski koridor, koji ide od Novog Sada do Rume, koji ima najduži tunel u Srbiji, koji ima najveći most u Novom Sadu, je jeftiniji od jednog beogradskog Mosta na Adi.Ljudi kad kažu da im nije jasna cena kilometara autoputa, ni meni nije jasna. Kako je moguće da jedan koridor, koji će spojiti praktično pola Vojvodine, opet ponavljam, najveći tunel od 3,5 kilometara kroz Frušku Goru, koji će rešiti jedno

činjenice.Pokušavaju da nas vrate u neka vremena. Zaista neke stvari podsećaju na vreme kao tada. Opet se neko nekome izvinio.Juče se jedan predsednik jedne zemlje, NATO zemlje, uvažene zemlje, slovenske zemlje, nama prijateljske zemlje, izvinio. To zaista podseća na neko vreme od pre 15 godina, samo u obrnutim ulogama, kada smo se mi izvinjavali predstavnicima država u regionu za stvari koje nismo razumeli ni tada, ni sada. Zašto smo se izvinjavali? Što su oni proterali građane svojih država, a naše nacionalnosti u našu zemlju, i to ne jednom, ne dva puta, to je bio jedan festival izvinjenja kojima smo mi tada prisustvovali, kojima su predstavnici naših oružanih snaga prisustvovali i na koji smo svi mi, na neki način, već bili oguglali. To je nama postalo dobar dan.Danas smo, kao i tada, tj. danas kao i tada prisustvujemo izvinjenjima, samo su oni na potpuno drugačijim osnovama. Sada se predstavnik jedne NATO zemlje izvinjava zašto je jedna alijansa, koja je najmoćnija u tom trenutku na svetu, u istoriji, bombarduje i napada jednu malu državu, ali hrabru državu, koja pod tim bombama je naterala tu alijansu da na kraju sedne za sto i potpiše jedan ugovor koji nama nije baš tako koji nama nije baš tako ni loš kako se čini.Zašto ovo pričam? Uvodim vas u 2. tačku dnevnog reda. U stvari je to deo po objedinjenoj 1. tački dnevnog reda i ona čini Zakon Zakon o izgradnji stanova za pripadnike službi bezbednosti.Iskreno da vam kažem, to je jedan zakon na koji sam ja najviše ponosan. Srce sam dao da bih maksimalno ubrzao radove na na ovim stanovima. Znate, ja sam, kao i pretpostavljam većina od vas ovde a možda i svi vi, naročito to mislim za pripadnike SNS, živeo i bio u ovoj zemlji 1999. godine kada smo bili izloženi tim napadima za koje smo juče dobili jedno izvinjenje koje jako godi, ne samo meni kao predstavniku Vlade, nego kao pripadniku ovog naroda, članu ove države, kao živog svedoka kako se naša vojska tada branila herojski, hrabro, ne odstupajući ni jedan jedini metar pred napadima agresora, braneći temeljne principe naše istorije, državnosti, ali i multietničnosti naše države. Mi ni u ono vreme, najteže, devedesetih, nismo želeli da pođemo putem kojim je išla Bosna i Hercegovina i neke druge države, nego smo želeli u teškim okolnostima da ostanemo i multietnička država i uspeli smo da se odbranimo.Danas na talasu ovih ekonomskih reformi koje su sprovedene i fiskalne konsolidacije, kada je Aleksandar Vučić preuzeo da vodi ovu zemlju, došli u priliku da se tim ljudima koji su tada ginuli i rizikovali svoje živote i trajno povređivani da im se odužimo i ne samo njima, nego i svim pripadnicima koji su došli posle da pošaljemo jasan signal da ova država poštuje pripadnike svoje Vojske, poštuje pripadnike svoje policije, poštuje pripadnike svojih bezbednosnih službi, poštuje i pripadnike koji čuvaju zatvore.Samo oni imaju priliku da konkurišu po povoljnijim uslovima za rešavanje stambenog pitanja, jer mi znamo gde živimo. Mi znamo da Srbija nije Portugal, da možemo da se zakunemo u narednih 300 godina mira. Mi očekujemo da nas neko sutra brani, a u miru želimo da hranimo našu vojsku, hraniti vojsku danas znači omogućiti im krov nad glavom.Zakon je donet pre nekoliko godina. Ovo je inicijativa predsednika Republike, naravno da su neke stvari sazrele da se promene. Mi sada gradimo 7.000 stanova. Ako mi dozvolite samo, to isto moram da pročitam. Pre mesec dana, možda i manje, podeljeno je već 548 ključeva u Novom Sadu. Gradimo još 1.400 stanova u Novom Sadu. U Vranju je završeno 200 stanova. U Kraljevu i Kragujevcu će u narednih mesec dana biti useljeno oko 400 ljudi. Do kraja godine treba da se završi u Sremskoj Mitrovici 190 stanova, u Nišu još 190 stanova. Sledeće godine moramo da završimo u Vranju 300 stanova, u Kraljevu 747, u Kragujevcu još 756, u Novom Sadu 1.424, u Beogradu još 1.000 stanova, 7.000 stanova samo za pripadnike službi bezbednosti koji su tu i od kojih očekujemo da brane ovu zemlju od svih potencijalnih agresora koje mi, naravno, u ovom trenutku ne možemo ni da pretpostavimo, ali istorija nas je naučila da te okolnosti mogu da se zaista iskomplikuju.Izvinjavam se, biću još jako kratak, ne želim da uzurpiram vaše vreme, niti da sebi dajem kao ministru u ovom velikom Domu previše ovlašćenja. Vi ste sve nacrte zakona dobili, imali ste priliku da ih prostudirate. Samo bih još kratko želeo da se osvrnem na još dva zakona, takođe jako važna, ali izvinjavam se što nisu zauzela adekvatno vreme u mom izlaganju, pošto su ova dva zakona izuzetne važnosti za grad Beograd, Republiku Srbiju i njene bezbednosne njene bezbednosne i oružane snage.Ako mi dozvolite još jednu paralelu da napravim, ako se vratimo pre 15 godina, pitanje je bilo da li smo mi imali 10 ljudi koji su obučeni da upravljaju tenkovima, a mi danas radimo na 7.000 stanova koji će biti sigurni domovi za naše vojnike i policajce. Mi danas ili hajde da kažem sutra možemo da budemo uvereni da možemo mirno da spavamo, jer naša vojska će mirno spavati, znaće da je njena porodica sigurna, zbrinuta.Svi pripadnici koji su danas u Vojsci i koji sutra žele da se odazovu tom uzvišenom i časnom zanimanju imaju jasan signal da ova država vodi računa o njima, da vodi računa o svojoj vojsci i policiji, da štiti temeljne vrednosti ovog društva, države, temeljne vrednosti na kojoj počiva istorija ovog naroda, jer mi zaista nikada nećemo biti, niti dozvoliti da bude pregaženi, kao što nismo dozvolili 1999. godine i zato moramo da budemo spremni na sve ove okolnosti.Dajte

otvara ovo pitanje. Dunav je glavni autoput Evrope. Podsetio bih vas da su velike investicije sprovedene u infrastrukturu, u vodnu infrastrukturu.Mi smo pre neki dan posetili luku Bogojevo. Sledeće godine krećemo da radimo na velikoj luci u Beogradu. Krećemo da radimo na luci u Sremskoj Mitrovici, Prahovu. Jednostavno, vodna privreda je nekako zapostavljena u svim ovim neverovatnim infrastrukturnim projektima koji prate investiciju puteva i železnice.Mi sledeće godine i ove godine planiramo sa našim koncesionim partnerima da investiramo 500 miliona evra u projekte vodne infrastrukture. Kao što znate, prošle godine je DP World, treći najveći lučki operater, ušao u Luku Novi Sad.

jako važan Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima. To je Zajednički odbor osnovanog Interbus Sporazumom o međunarodnom povremenom prevozu putnika autobusima. Ovim Predlogom zakona se unapređuje razvoj međunarodnog prevoza i olakšava njegova organizacija i obavljanje, saradnja u turizmu i ostvaruje dodatna liberalizacija prevoza.Ako mi dozvolite samo da pročitam, dobio sam i ovlašćenje da

identifikaciji usluga od poverenja u elektronskom poslovanju. To je zakon iz nadležnosti trgovine i turizma.Voleo bih samo kratko da pročitam i da vas pozovem da glasate. U pitanju su zakonska rešenja u oblasti usluga od poverenja u potpunosti usaglašena sa evropskom regulativom i u određenom procentu primenjena, u smislu postojanja tržišta, odnosno pružalaca pružalaca usluga od poverenja i šema identifikacije. Utvrđeno je da je stepen korišćenja kvalifikovanih usluga od poverenja potrebno povećati, imajući u vidu sve pogodnosti koje elektronsko poslovanje donosi društvu.Izmene koje su predviđene Predlogom zakona su uspostavljanje čvora koji omogućava prekograničnu interoperabilnost registrovanih šema elektronske identifikacije, kao i prekograničnu autentikaciju autentikaciju lica, čime se obezbeđuje da se infrastruktura elektronske identifikacije jedne države poveže sa infrastrukturom elektronske identifikacije druge države. Takođe, priznavanje šema elektronske identifikacije, liste koja u skladu sa članom 9. Uredbe IDAS objavljuje Evropska komisija.Provera identiteta korisnika kvalifikovane usluge od poverenja putem identifikacije na daljinu prilikom izdavanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata. Sertifikacije kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskog potpisa, odnosno pečata od strane ministarstva kao prelazno rešenje do uspostavljanja tela za ocenu usaglašenosti. Terminološke izmene sa ciljem preciziranja pojedinih postojećih odredbi zakona.Izmene zakona koje se tiču upotrebe kvalifikovanih usluga od poverenja se odnose na građane, privredu i javnu upravu, budući da je namera da svi budu u što većoj meri korisnici kvalifikovanih elektronskih sertifikata i šema identifikacije, ali i drugih kvalifikovanih usluga od poverenja.Hvala vam i još jednom vas pozivam da glasate za sve ove zakone. **Ivica Hvala.Pre nego što dam reč izvestiocima odbora, želim samo da vas upoznam sa našim radom. Okvirno govoreći, do 17.00 sati danas ćemo imati ovaj zajednički načelni jedinstveni pretres o ovim tačkama dnevnog reda. Od 17.00 do 19.00 sati ćemo započeti raspravu o izboru člana Saveta REM. Ako je ne završimo danas, završićemo je sutra do 12.00 sati. Nakon toga, rasprava u pojedinostima zbog amandmana koji postoje na određene zakone i nakon toga, u popodnevnim satima, imamo dan za glasanje, tako da sutra sve završimo.Reč ima Jelena Žarić Kovačević, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Hvala vam, predsedniče Dačiću,.uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, predlozi koji su danas pred poslanicima bili su predmet raspravljanja na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Mi smo dostavili Skupštini izveštaj da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije kako bi se o predlozima raspravljalo u plenumu.Želim da istaknem značaj izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Kratko ću se osvrnuti na izgradnju stanova uopšte u Nišu iz koga dolazim, a koji želim da danas navedem kao dobar primer, shodno kvalitetu izgrađenih stanova i ispoštovanim rokovima.Na Skupštini grada Niša doneta je odluka koja se odnosi na planska akta, odnosno na pravo svojine koje je za parcelu na teritoriji gradske opštine Crveni krst preneto na Republiku, a dalje će se raditi naravno na planiranju izgradnje infrastrukture, kanalizacione, putne, vodovodne i drugih mreža, što je svakako u obavezi lokalne samouprave, kako bi se omogućila izgradnja stanova koju planira i finansira Republika.Želim da vas podsetim i na jedan program, a to je Program pružanja podrške licima koja iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga nisu u mogućnosti da sopstvenim sredstvima reše stambenu potrebu po tržišnim uslovima, koje podrazumeva nastavak izgradnje stanova u tri nova objekta na lokaciji Majakovskog u Nišu. Projektovano je novih 106 stanova različitih struktura, od čega je za prodaju namenjeno 90, a 16 je stanova namenjeno za davanje u zakup.U ovom trenutku radi se o najvećem projektu te vrste u Srbiji, bruto površine oko 9.000 kvadrata. U pripremi je još veći projekat za Niš na novoj lokaciji, na Ledenoj steni, koji će podrazumevati čak 150 stanova. Prodajna cena određena je prema odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada i iznosi oko 750 evra po kvadratu, jer se radi o prvim kupcima, pa se PDV vraća svima zbog kupovine prve nekretnine. To znači da je cena stanova oko 30% niža od tržišne cene stanova istog kvaliteta na ovoj lokaciji.Što se tiče zakupa, cena zakupa je 1,62 evra uz popust od 5% za one koji redovno izmiruju obaveze, što znači da stan od 50 kvadrata u Nišu možete uzeti pod zakup za oko 70 evra, što je svakako 50% povoljnije od cene zakupa stanova ove strukture na istoj lokaciji.Ja sam želela danas da napravim paralelu između održivog stanovanja i izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Ovaj primer sam uzela zato što je aktuelan konkurs kod Gradske stambene agencije u Nišu za novoizgrađene stanove i zato što postoje podaci da su se i pre tri godine na konkursu javljali pripadnici snaga bezbednosti koji su kupili stanove uz subvencionisane kredite od strane Vojske Srbije. Sada u ovom trenutku ima šest ili sedam porodica koje su aplicirale, gde su zahteve podneli upravo zaposleni kod Vojske ili policije, što čini oko 20% tih stambenih jedinica.Dakle, interesovanje je veliko, kako kod građana koji nisu pripadnici snaga bezbednosti, tako i kod onih koji jesu pripadnici snaga bezbednosti, dakle i u okviru programa održivog stanovanja. Izgradnja stanova samo za pripadnike snaga bezbednosti je dobro rešenje za ostvarivanje stambenih potreba pripadnika i njihovih porodica. Samo na primeru Niša mogu da kažem da želim da dam podršku ovom predlogu, kao i drugim predlozima koji su danas pred nama u plenumu, a koji su podneti od strane Vlade Republike Srbije. Hvala. Hvala, gospođo Žarić Kovačević.Reč ima izvestilac Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, Dejan Kesar. **Dejan Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni ministre sa saradnicima, poštovani građani Srbije, danas je velika čast biti građanin Republike Srbije i stanovnik grada Beograda. U toku današnjeg dana ćemo u ovom domu po prvi put raspravljati o Predlogu zakona o metrou i gradskoj železnici. Zakon koji će sigurno uvesti novo poglavlje u istoriju Srbije i Beograda kao njenog glavnog grada.Ideja grada.Ideja o izgradnji beogradskog metroa je stara decenijama i ona je iz decenije u deceniju ostajala nedovršena, odnosno neostvarena iz različitih razloga, ali danas je ta ideja najbliža realizaciji.Realizacija realizaciji.Realizacija ovog projekta će u mnogome uticati kako na stvaranje bolje slike i načina života, tako i na sliku Beograda kao jedne moderne evropske metropole. Srbija i Beograd su definitivno zaslužili noviji i moderniji oblik saobraćaja, koji će doprineti kako ubrzanom razboju svih delova Beograda, sa jasnim potencijalom na izgradnju novih poslovnih i stambenih kompleksa.Ideja izgradnje i razvoja metroa je stara 70 godina i prvi začeci te ideje su bili još 1950. godine, da bi se nastavljali iz decenije u deceniju, sve do današnjeg dana kada smo svedoci da u ovom domu raspravljamo o Predlogu zakona o metrou i gradskoj projekta izgradnje i razvoja metroa, kao jednog od najbezbednijih, najefikasnijih i najpouzdanijih vidova saobraćaja je planirana za kraj 2021. godine i upravo donošenjem ovog zakona stvaramo preduslove za taj težak i kompleksan poduhvat.Projektom poduhvat.Projektom je predviđena izgradnja dve linije metroa i to prva od Železnika ka Mirijevu, kao i druga linija koja će povezivati Mirijevo i Zemun. Kada vidimo ovakav plan koji je, pre svega, realan i ostvariv, veoma mi je drago što će buduće linije metroa povezivati teritorije pet beogradskih opština, koje će doprineti bržem i efikasnijem prevozu putnika.Takođe, planiran završetak radova prve linije metroa je planiran za 2028. godinu, a planiran završetak projekta je 2033. godine. odnosno planirane dužine ovih trasa metroa koje će iznositi 22, odnosno 19,2 kilometara, govori o tome da je cilj ovog projekta da poveže sve najbitnije delove grada, kako bi pristup metrou imao najveći broj žitelja ovih delova Beograda.Svakako ovaj projekat u koji su uključeni Vlada Republike Srbije, resorno ministarstvo i Grad Beograd kao lokalna samouprava je izuzetno kompleksan i on zahteva realizaciju više faza. Sam projekat uključuje fazu pribavljana zemljišta, pribavljanja neophodnih građevinskih dozvola, kao i sprovođenje javnih nabavki kako bi dobili siguran i bezbedan vid saobraćaja.Najvažnije saobraćaja.Najvažnije pitanje na koje se dobija odgovor usvajanjem ovog Predloga zakona jeste šta Beograđani i Beograd dobijaju uvođenjem metro sistema. Tu bih želeo da podsetim građane Beograda da je broj prevezenih putnika 2010. godine iznosio skoro 650 hiljada, da bi 2019. godine taj broj prevezenih putnika iznosio skoro 900 hiljada i da je polovina tih prevezenih putnika bila prevezena autobuskim saobraćajem.Sigurno, ono što će Beograđani i Grad Beograd dobiti jeste uvođenje sistema metroa, odnosno dobiće jedan moderan, efikasan i prilagođen sistem saobraćaja sa posebnim akcentom na bezbednost i tačnost.Ovakav sistem će sigurno omogućiti ubrzanje životnih i poslovnih procesa, omogućiće izgradnju novih stambenih i poslovnih kompleksa, kao i mogućnost za nove domaće i strane investicije.Takođe, doprinećemo i smanjenju saobraćajnih gužvi, sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine usled smanjenja emisije štetinih gasova. Vrednost ovog projekta će iznositi šest milijardi evra i sredstva će biti obezbeđena kako iz kase republičkog budžeta, tako iz kase Grada Beograda kao lokalne samouprave.Sam projekat će doprineti povećanju BDP, ali ono što je mnogo važnije jeste da će izgradnja celokupne infrastrukture svakako uticati na povećanje prosečne cene nekretnina koje postoje i koje će biti izgrađene u blizini samog metroa.Jedan podatak koji želim da istaknem jeste da je nakon izgradnje metroa u Santjagu u Čileu, nakon izgradnje metroa, prosečna cena nekretnina je bila uvećana za 7,4%. Svakako projekat metroa je projekat koji će nas izdvojiti u odnosu na mnoge zemlje u regionu, ali ono što bih ja želeo da istaknem da je projekat metroa bio obećavan i od strane bivše republičke i gradske vlasti, na čelu sa Draganom Đilasom. Tada je obećavano da će prva linija metroa biti izgrađena 2017. godine, ali svi smo svedoci da tog metroa ni te prve linije nema ni na mapi.Zato danas 2021. godine, kada se na čelu države nalazi Aleksandar Vučić i SNS, mi danas raspravljamo o Predlogu zakona o metrou. Krajem 2021. godine će započeti realizacija izgradnje metroa, a putnici će se prvom linijom metroa moći da voze 2028. godine. Hvala. Živela Srbija. Zahvaljujem.Prelazimo na ovlašćene predstavnike poslaničkih grupa.Reč ima potpredsednik Narodne skupštine, Muamer Zukorlić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima i ostali predstavnici Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, danas je pred nama set zakona o izgradnji i saobraćaju.U

ako ocenjujete razne civilizacije kroz ljudsku prošlost zapravo na dvema stvarima ćete to najlakše učiniti, vidite šta su gradili i kako

ne.U dubljem kulturno-civilizacijskom smislu zapravo ljude možete kao i narode, kulture, grupe, zajednice, nacije podeliti na one koji grade i oni koji ne grade ili ruše. Dakle, to je ono što je osnovna odrednica ili linija razdvajanja u samom kvalitetu. Zato ova tema ne samo u proceduralnom tehničkom smislu, već u dubljem kulturno-civilizacijskom pogledu zaslužuje posebnu pažnju. Pogotovo koliko jedna nacija ili država imaju kapaciteta da održe kurs, intenzitet i dinamiku gradnje i u vremenima kakvo je ovo naše današnje vreme pandemije i svih tih kušnji koje ova pandemija proizvodi, koja većinu nacija i država zapravo blokira i dovodi u svojevrsno stanje vanrednosti, gde se zapravo obično svodi život na preživljavanje i očuvanje elementarnih uslova života. Imati tada snage da se gradi, da se ide u progrest gradnje, podizanja važnih građevinskih objekata, projekata pre svega putnih, komunikacijskih, u ovom slučaju metroa kao istorijskog poduhvata za grad Beograd, ali i u simboličnom i u stvarnom smislu za celu zemlju, zapravo to je ono što evo lično meni i mojim saradnicima daje dodatni impuls uverenja i poverenja da smo okrenuti u pravom smeru u razvojnom, a pre svega građevinskom, ali opšte civilizacijskom smislu.Dakle, smislu.Dakle, civiliziranost jedne nacije i države se meri po kapacitetu, po njenom kapacitetu gradnje. Kulturnost jedne nacije, zajednice, imperije, grupacije se meri po snazi reči, pre svega pisane reči. No, gradnja je nešto više od same civiliziranosti i kada pogledamo razvojni put građevinarstva mi ćemo videti da su zapravo najveći ili oni, ako mogu kazati, učitelji arhitekture zapravo pre svega bili umetnici.I Leonardo Da Vinči i Mikelanđelo su pre svega bili arhitekte, pa su tek onda bili slikari, umetnici, pesnici, dakle gromade ljudske i kulture i civilizacije. To meni znači veliku lekciju, ne samo u pogledu oduševljenja njima lično već to je meni velika lekcija da zapravo je gradnja više od betona, više od više od željeza, više od novca, više od onoga što mi materijalno vidimo u gradu.Naravno, kroz ljudsku istoriju građevinarstvo se razvijalo kao i narodi, kao i njihove kulture kroz razne stilove i prošao je i razne eksperimente. Neki stilovi gradnje su dali određene rezultate, neki nisu, neku su reducirani, neki su preživeli,

oni stilovi gradnje, oni pristupi u građevinarstvu koji su imali u centru svoga motiva, svoje inspiracije i celokupne planiranosti čoveka, oni su zapravo postali nadvremenski, oni su čak i nadprostorni i oni nisu prevaziđeni. Dakle, to možete danas videti ukoliko se iole bavite praćenjem razvoja arhitekture u pogledu čak ne samo stručno, nego čak i trendovskom, pa ćete danas u raznim časopisima kada se biraju, ne znam, najlepše kuće danas u svetu vi ćete zapravo videti da od pet najlepših kuća su četiri izabrane sa stilovima klasičnim, starinskim, pre 500, 600, 700 ili 1.000 godina. Ukoliko malo dublje uđete u kvalitet zapravo te arhitekture i te gradnje vi ćete definitivno naći da je zajednički imenitelj ovo o čemu govorim.Zapravo humanost i humaniziranost gradnje, to je ono što mene posebno dojmi i zato kroz tu prizmu razumem koliko je bilo bitno gromadama, poput pomenutih Mikelanđela i Leonarda Da Vinčija, da zapravo oni gradnji pridaju toliki značaj, da zapravo gradnju su doživeli, projektiranje gradnje i to ono kompletno projektiranje od samog planiranja, što je bila njihova ključna inspiracija i pažnja, pa do same konkretne gradnje.Dakle, ukoliko takvi profili umetnosti zapravo nisu smatrali da im je ispod čast da se bave građevinom to zapravo predstavlja za ljudsku civilizaciju,

planiranje gradnje je zapravo onaj prvi i ključni korak i jako mi je važno da ponovo dajemo značaj i Zakonu o planiranju i izgradnji, posebno o planiranju jer mislim da u našoj bliskoj prošlosti ukoliko promatramo razne propuste naći ćemo i konkretne propuste u gradnji, ali ključni propusti i ključni nedostaci, dugoročni nedostaci gradnje koje je sada i mnogo teško ispravljati u mnogim segmentima jesu zapravo i pogrešna planiranja gradnje.To je ono na šta želim skrenuti pažnju i odgovornim ljudima u ministarstvu jer su definitivno u prilici da sa ovakvom orjentacijom cele države i Vlade i celokupnog sistema budu bajraktari gradnje. To je velika čast i velika prilika da prosto dobijete šansu da budete ministar, da bude u njegovom timu kada je u pitanju ovaj talas gradnje sa ovakvom orijentacijom, ali svakako da to podrazumeva i da čast uvek prati odgovornost onoliko kolika je čast i koliko raste čast svakom čoveku, toliko raste i njegova odgovornost.U tom pogledu bih hteo skrenuti pažnju na važnost planiranja. Naravno, kada su pitanju novi projekti, veliki projekti projekti nemam nikakvu dilemu, to sve onako temeljito pratim da se i vodi računa o kvalitetu planiranja. Tu nemam nikakve zamerke.Međutim, ono na što permanentno ukazujemo jeste potreba da je u redu da će sunce najjače grejati u Beogradu, to je po definiciji činjenica da se radi o metropoli, da se radi o glavnom gradu, da se radi o najvećoj energiji. To je nesporno, ali nemoj da dopustimo da zraci sunca ne dobace do svake periferije ove zemlje, jer ako nam neki delovi ove zemlje ostanu neosunčani, onda će oni da onda će oni da propadaju, onda oni neće biti ono što želimo da budu jer država je kao ljudsko telo. Ukoliko je celo telo zdravo, uključujući i njenu periferiju i glava je mirna. Ukoliko vas nokat boli, glava vam ne može biti mirna, iako nokat smatrate ekstremitetom koji nije tako bitan, može se čak i obnoviti, ali ako boli glava je nemirna. Glava ne može da spava.Zapravo, kada budemo u političkom smislu imali takvu vrstu promišljanja i takvu vrstu rezona, ali iznad toga i takvu vrstu odgovornosti da nam je jako važan svaki deo, od krajnje periferije Priboja, Prijepolja, do same do same Jabuke i Brodareva, potom delovi do Preševa, pa tamo dalje Danilovgrada, itd, pa do krajnjeg severa, da ne nabrajam, svi poznajete sve delove naše zeljem. Dakle, kad budemo imali i odgovornost i dinamički osećaj, stvarni dinamički osećaj za to šta se dešava u svim tim delovima pokazaćemo zapravo zdravlje celog tela, ali i snagu u glavi i snagu srca koji zapravo pumpaju svu tu energiju koja treba da dođe do krajnjih ekstremiteta.Naravno da ono što mi, kao što rekoh, uliva i poverenje, nadu i optimizam jeste da se u ovim velikim projektima o tome vodi računa i zato su veliki autoputni autoputni koridori, kao što je Koridor 10, potom sada Koridor 11 koji je za nas posebno interesantan jer prolazi preko Peštera i spaja nas južno prema Crnoj Gori, kao i planovi da se radi auto-put prema BiH, prema Sarajevu. Dakle, to su otvaranja koja su za mene nadvremenska, koja su nadistorijska, koja su nadprostorna, koja će ne samo otvoriti nove šanse u razvojnom smislu, koje za mene predstavljaju nešto novo što će imati refleksije za narednih 300 i 500 godina.Dakle, to su velike stvari, ali ono što ne bi smelo da nam se desi da pored velikih projekta dopustimo da neki ljudi koji imaju određene odgovornosti na lokalu zloupotrebe pažnju države, pažnju Vlade, pažnju vrhovnih organa na velike projekte i da se onda dešavaju razne devijacije na lokalu.Moje iskustvo, recimo, iz Novog Pazara kada je gradnja u pitanju izgleda ovako. S jedne strane sam obradovan da se u Novom Pazaru, recimo, dešava jedna svojevrsna građevinska invazija, i to je dobro. Dakle, niču zgade svakodnevno i oni delovi grada koji su bili potpuno zapostavljeni, koji su bili neuređeni, dakle oronule kućice sa lošom infrastrukturom, uskim ulicama, sokacima, itd. sada dobijaju šansu da se obnove, da niknu ponovo na jedan savremen način, naravno pod uslovom da ne ugrožavaju one delove grada koji imaju spomeničke vrednosti, što se nažalost dešava, na šta takođe treba da se ukaže, da se povede računa i da se zapravo ne dopusti da, recimo, jedna Lejlek džamija, jedna od najstarijih džamija, jedna veoma mala džamija koja se nalazi u užem centru grada, koja ima istorijski značaj, koja je tu bila izgrađena i pre nego što je sultan Mehmed Spatih prošao preko Sandžaka i otišao za Bosnu. Dakle, ona ima izuzetno veliku istorijsku važnost, a evo sada da kao laici prođete videćete kako su

koriste određene pukotine u zakonu ili sami neodgovorno uređuju donoseći neke svoje odluke, neke svoje pravilnike ili iznalaze određene pravne mogućnosti da zapravo da zapravo ugroze spomeničke kvartove, a i same kulturno-istorijske spomenike.Naravno, za one delove grada koji nemaju takvu spomeničku vrednost logično je da je obnova dobra. Dobro je što se gradi i to mi je impresija koja mi je pozitivna. Međutim, ovo što mi nije pozitivno jeste, što i sam vidim, ali i što mi građani dolaze pa me permanentno o tome obaveštavaju, da imamo neodgovoran odnos u pogledu planiranje gradnje, u pogledu davanja dozvola gde se može i koliko graditi.Recimo, da sada odete u ulicu 8. marta. To je ulica koja zapravo kreće od užeg centra grada, pa ide dalje prema autobuskoj stanici, ulica koja je jednosmerna, koja ima metra širine sa mogućnošću parkiranja sa obe strane. Znači, u toj ulici je izgrađeno, ja mislim, najmanje desetak stambenih objekta, stambenih zgrada, ni jedan nije manje od pet, šest recimo.Dakle, zamislite sada tako tesnu ulicu, sa toliko zgrada. To koliko su zgrade odmaknute od samog trotoara to je zaista nešto što nećete ni poverovati ako vam kažem dok ne dođete da vidite, a da ne govorim o tome da skoro ni jedna od tih zgrada nema rešeno pitanje parkiranja ili ga ima simbolično, znači nekih desetak garažnih mesta u zgradi koja su jasno određena čija su.Dakle, mi imao jednu mahalu u kojoj su ljudi normalno živeli u uskim jednospratnim ili dvospratnim kućama, mi sada imamo za desetak godina promenu takvu u kojoj će se doseliti nekoliko hiljada ljudi.Šta je sa problemom rešavanja parking mesta? Nikada mi nije bilo jasno da postoji neka dažbina, određena pravilima, da li lokalnim ili republičkim, nisam siguran, kojom se plaća, dakle graditelji, odnosno investitori plaćaju određene dažbine, određeni novac opštinskoj upravi, u ovom slučaju gradskoj upravi. Dakle, ukoliko nemaju rešen prostor za parkiranje oni plaćaju opštinskoj upravi da im reši prostor za parkiranje i oni uzimaju taj novac, a nikad im ništa ne reše.Znači, ne desi se uopšte, ne postoji odgovor od Gradske uprave da vam daju građevinsku dozvolu i da kažu vaša parkirališta za tu zgradu, za taj broj, dakle, stanovnika te zgrade će biti tu. Ne, to je ta ista jednosmerna ulica koja će na svojim trotoarima da primi još desetine ili više desetina automobila. To je strašno, to se već graniči sa elementarnom mogućnošću komunikacije pešaka i naravno automobila. Da ne govorim da je sve više udesa, ugrožavanja pešaka, deca, jer ta deca nemaju gde da dišu, a da ne govorim da celi Novi Pazar sa 120.000 stanovnika ima jedan gradski park koji je onako izgrickan sa više strana, određenim isto tako ugostiteljskim i koje kakvim projektima. Sada imamo taj neki rekreacioni centar koji je jedini odušak za grad od 120.000 stanovnika. Mi nemamo ni u jednom stambenom bloku ni stopu zelenila, ni stopu prostora koji je određen za igru dece.Molim dece.Molim vas, to je ono na šta želim da ukažem. Moramo dodatno pojačati pažnju, ne držati se toga samo to je lokalna vlast, ona to uređuje. Dakle, moramo imati drugi nivo kontrole, imati kontrolu republičkih organa. Na kraju krajeva i ovaj ovaj parlament je najviši zakonodavni organ koji ima i nadzornu ulogu. Dužni smo kao narodni poslanici, nama se građani obraćaju, dužni smo da se ovim bavimo.Dakle, pozivam ministarstvo da se pozabavi ovim pitanjima, a vi znate da ne postoji prostor interesantniji za spregu kriminala i vlasti, nego što je to građevina. Dakle, to je nešto što je toliko primamljivo da je tu kada ste potpuno budni, kada ste odlučni da to sprečite, to je jako teško sprečiti, a kamoli kada zatajimo i kada to prepustimo nekim lokalnim moćnicima, lokalnim strukturama, pogotovo kojima je onako u navici, u kulturi da su vrlo bliski određenim kriminalnim strukturama.Dakle, ovde se radi o nečemu što zaista ukoliko se dozvoli, nastavi, ukoliko se i dalje toleriše, neće se to moći ispraviti. Znate koliko je teško rešiti problem divlje gradnje malih objekata, a kamoli kada vam nikne 10 zgrada od po osam, šest ili deset spratova. Dakle, tu se mora pojačati pažnja.

same primene tih akata, ali isto tako i ostalih zakonskih normi.Uz tu opasku, svakako da će narodni poslanici SPP podržati ove zakone. Smatramo ih veoma značajnim, sa radošću i po pitanju metroa i po pitanju ovih zakona koji se odnose na građevinu, ne ostaje vremena da govorim o značaju saobraćaja, posebno autobuskog saobraćaja na koji su Novi Pazar i Sandžak oslonjeni. Znate da imamo jako puno prevoznika koji voze za Istanbul, za Zapadnu Evropu zbog možda i najbrojnije sandžačke dijaspore koja se nalazi na zapadu i u Turskoj. Jako nam je važno da se i ovim zakonom podstakne dalji razvoj autobuskog saobraćaja, odnosno sporazumom koji se potpisuje, odnosno ratifikuje da se olakša tim ljudima da zapravo frekvenciju prevoza putnika nastave, rade uspešno, naravno u skladu sa zakonom, a pre svega u skladu sa interesima građana, odnosno putnika. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima ministar Momirović. da podvučem to da mi danas raspravljamo o zakonu o metrou i još nekim drugim takođe važnim zakonima, ali orijentacija ove Vlade je pre svega okrenuta ravnomernom razvoju.Vi znate da je naše opredeljenje da vrlo brzo potpišemo ugovor i da koliko do kraja ove godine ili početkom sledeće godine krenemo da radimo autoput od Požege do Boljara, koji od najvećeg značaja ima pre svega za grad Novi Pazar, Sjenicu i za sve opštine u tom delu Srbije. Tako da, rezultat svakog ekonomskog rasta, svih velikih investicija najbolje osete oni koji su, da tako kažem, najbogatiji. Znajući to, mi najveći deo investicija kanališemo u centralni deo Srbije, svi autoputevi, praktično beogradski metro je jedan izuzetak u ogromnim infrastrukturnim projektima koji se sprovode sada na teritoriji Republike Srbije.Vi ste rekli, mi planiramo da gradimo autoput ne planiramo, mi gradimo. Na ovom severnom delu od Kuzmina preko Sremske Rače, imali smo juče u BiH intenzivne razgovore kako da nastavimo od Bjeljine, onda jedan krak da ide ka Banjaluci, drugi ka Tuzli, Sarajevu. Nama je BiH najvažniji ekonomski partner, takođe i Crna Gora, to su zemlje sa kojima imamo najveći ekonomski suficit. Mi na tome ozbiljno radimo. Intenzivno radimo na projektovanju dela od Požege preko Užica i Kotromana, i to smatram da ćemo, prema ugovoru mi bi trebali to da završimo sledeće godine, ali očekujem da ćemo ove godine već imati nešto da odlučimo kad možemo da krenemo u tu investiciju. To jako zahtevna investicija na teritoriji Republike Srbije, u pitanju je 60 kilometara po jako teškom terenu. Nekako, nisam ni znao da su investicije u infrastrukturne projekte toliko zahtevne. Samo na delu od Čačka do Požege 40% te deonice su tuneli i mostovi.Mi smo završili prugu od Beograda do Valjeva kao deo pruge od Beograda do Vrbnice što je deo Beograd-Bar pruge, i praktično pripremamo sve, projektujemo, da možemo da krenemo u izvođenje pruge od Valjeva do kraja. Ali, smo već i krenuli u u rekonstrukciju pruge na Stojanovom mostu, mislim da je to teritorija opštine Priboj.Dobar deo ovih stvari koje ste vi rekli mogu da se složim, mogu da ih uslovno prihvatim, i kao što ste vi rekli, to je uglavnom nadležnost lokalnih organa vlasti, ali mi se ne krijemo iza toga. Uopšte ne bežimo da intervenišemo, makar politički, da probamo da usmerimo, da pomognemo. Moram da kažem ovo, već sam ponovio ovde za ovom govornicom, nismo zadovoljni kako teku radovi na obilaznici oko Novog Pazara. Nismo nikako zadovoljni kako teku, to nije samo lokalna nadležnost, nego i republička nadležnost. Dosta se mučimo oko tog projekta i ako to ne bude krenulo da se razvija u nekom bolje planu, moraćemo da preduzmemo i neke odsečnije mere.Takođe, želeo bih da vas informišem, imao sam sastanak sa zamenikom gradonačelnika Novog Pazara i sa dekanom Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, gde sam pokušao da ih uputim, da je Novi Pazar neophodno da uradi jednu studiju saobraćaja, jer prema svim projekcijama Novi Pazar će biti grad koji raste i mi moramo o tome da razmišljamo, a ne da nas realnost stalno sudara sa problemima koji kada naiđu je jako teško izaći na kraj sa njima i jako teško rešiti.Tako opet ponavljam, Novi Pazar, zapadna Srbija, kao i južna Srbija kao i severna Srbija, nijedan deo ove zemlje nije zapostavljen. Ako mi nastavimo ovako, a podsetio bih vas, rast u pravom kvartalu građevine je 20%. Naš projektovani rast u drugom kvartalu građevine će biti 40%. U rastu BDP u prvom kvartalu od 1,2% dve trećine čini građevina. Ako mi zadržimo ovaj tempo investicija, mi ćemo sledeće godine biti u jednom problemu kakav ova zemlja nije imala nikad u svojoj istoriji, da ćemo morati da hladimo našu ekonomiju. To je jedna realnost koju mi, nisam siguran da znamo kako da se nosimo. Mi smo uvek bili kako da generišemo nove investicije, kako da pokrenemo nove investicije. Mi se sada suočavamo sa objektivnim problemom, mi nemamo odgovarajući broj radnika, da Srbija kao nekada pre 200 godina postaje zemlja gde ljudi dolaze da nađu posao.To su činjenice. Plate građevinskih radnika su značajno porasle u prethodnom periodu. One su najviše porasle u Republici Srbiji. Mi danas praktično nemamo inženjere koji nemaju posao, da li mašinske, da li građevinske, da li elektrotehničke, o saobraćajnim inženjerima da ne pričam, tražnja za njima je neverovatna. Mi u Ministarstvu imamo taj problem.Hvala na podršci ovim zakonima. Ogromne investicije idu ka Novom Pazaru, ka Prijepolju, završavamo deo Novi Pazar-Tutin ozbiljna magistrala, jako važna za taj deo zemlje. Tako da, opredeljenje ove zemlje je ravnomerni ekonomski razvoj. To nije samo fraza, ona se vidi na svakom delu i u tom smeru ćemo i nastaviti. Hvala. Zahvaljujem gospodine ministre.Reč ima ovlašćeni predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije, gospodin Branimir Jovanović. Hvala potpredsedniče.Poštovani ministre, poštovani pomoćnici, saradnici ministra, poštovani predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ja ću najpre govoriti o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskom identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, jer smatram da je ovaj zakon veoma bitan.Namera mi je, ne samo da kroz ove izmene i dopune zakona obrazložim zašto treba da podržimo te izmene i dopune, već i da ukažem na ono sve što je dobro urađeno u prethodnom periodu.Mi smo ovaj zakon usvojili pre nešto više od tri i po godine i to je bio jedan odličan zakon u tom trenutku koji je na jedan sveobuhvatan način regulisao ovu oblast koja nije bila tako dobro regulisana kao sada. Podsetiću, tada je ministar bio gospodin Rasim Ljajić i zaista je to jedan veliki uspeh kada govorimo na polju elektronskom poslovanja jednog neuobičajenog oblika poslovanja.Već sada možemo da konstatujemo da smo za prethodne tri i po godine postigli konkretan napredak. Ostvaren je zaista napredak u praksi i to se vidi po podacima.Naime, pre 2017. godine, odnosno u trenutku kada smo doneli taj zakon svega 5% stanovništva, negde oko 360 hiljada građana Srbije koristilo je usluge elektronskog potpisa, odnosno imali su sertifikat za elektronski potpis. Sada je taj broj uvećan za više nego duplo. U ovom trenutku je izdato preko 850 hiljada sertifikata za elektronski potpis, a aktivno je 614.422 sertifikata.To nam pokazuje da smo stvorili dobre uslove i da postepeno prelazimo sa klasičnog na elektronsko poslovanje, odnosno da sve više koristimo, građani Srbije zapravo sve više koriste usluge koje im se pružaju da bi ostvarili benefite na ovom polju.Mi na ovaj način, usvajanjem ovih izmena i dopuna zakona otklanjamo u praksi određene prepreke koje su postojale do sada i postižemo jednu višestruku korist. Mi ćemo sada brže, efikasnije i jeftinije da obavljamo određene aktivnosti. Ovo je korist sa jedne strane na prvom mestu za građane, na drugom mestu naravno za privrednike i naravno korist je i za javnu upravu.Potrebno je raditi da se uveća stepen korišćenja kvalifikovanih usluga od poverenja i u tom smislu i posmatram predložene izmene i dopune Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju.Veoma je bitna jednostavna upotreba kvalifikovanih sertifikata i zbog toga je važno što mi govorimo o tome da se pojednostave određene aplikacije koje će omogućiti upotrebu sertifikata, da pružaoci omoguće potpisivanje na daljinu, o tome ću govoriti nešto kasnije, i u tom smislu je važno da prepoznamo značaj savremenih tehnologija, konkretno značaj mobilnih telefona. Mislim da kada to predstavimo na dobar način i kada to građani, konkretno privrednici usvoje, da ćemo omasoviti korišćenje kvalifikovanih elektronskih potpisa.Naš pravni okvir je usaglašen u ovoj oblasti sa pravnim okvirom koji važi u zemljama EU i pri tome se vodilo računa i kada je donošen ovaj zakon. Sada mi ovim izmenama i dopunama zakona zapravo podrazumevaju priznavanje šema elektronske identifikacije sa liste koju objavljuje Evropska komisija.Povezano

Znači da je na polju telekomunikacije neophodno da stvorimo takve uslove da heterogeni sistemi funkcionišu kompatibilno, da su usklađeni među sobom i da mogu da funkcionišu u okviru standarda koji su propisani na jednom višem nivou.Uspostavljanje ovog „čvora“ omogućiće adekvatno korišćenje šema elektronske identifikacije. Kada tome dodamo mogućnost provere identiteta korisnika putem identifikacije na daljinu, izgradiće se kvalitetna osnova za jednu prekograničnu saradnju.Do sada je neko mogao postati korisnik usluga samo uz lično prisustvo ili uz javnu ispravu na daljinu. Sada ove izmene zakona daju nova rešenja. Novo rešenje omogućava da naši, ali i strani državljani, mogu da izvade sertifikat od pružaoca usluge koji je u Srbiji i koriste ga za pristup uslugama e-uprave, ali i za uopšte uopšte sve aktivnosti koje se odnose na elektronsko poslovanje. Ovo je naročito važno za naše građane, odnosno državljane Srbije koji su na radu ili koji žive u inostranstvu, jer na taj način mogu da koriste šeme elektronske identifikacije sa liste koju objavljuje Evropska komisija i na taj način mogu da imaju pristup elektronskim uslugama u Srbiji.Kada govorimo o izmenama i dopunama ovog zakona, koji je veoma kompleksan i veoma apstraktan, apstraktan u smislu kada čitamo njegove odredbe, ali moram da naglasim da je primena u praksi veoma konkretna i veoma korisna. Koliko je korisna, mogli smo da vidimo prošle godine, kada je nastala kriza zbog pandemije korona virusa. Tada smo tačno mogli da vidimo ko je bio u prednosti, ko je već koristio određene benefite iz ove oblasti, a kome je bilo potrebno više vremena da se prebaci na jedan ovakav oblik poslovanja.Ljudi su tada bili prinuđeni da sa klasičnog pređu na elektronsko poslovanje u svim oblastima društva. Jednostavno, situacija je bila takva da su i građani i privrednici morali da se snalaze da iz te krize izađu sa što manje štete, da što bolje prebrode krizu i svi oni koji su koristili ovu vrstu usluga su na najbolji mogući način prebrodili krizu, jer su bili sami upućeni na neku vrstu elektronskog poslovanja.Kod nas se, nažalost, pokazalo da su mnogi nepripremljeno dočekali tu krizu i da je došlo do izražaja nedovoljno korišćenje elektronskog sertifikata. Na novi oblik poslovanja su lakše tada prešli svi oni koji su već koristili kvalifikovan elektronski sertifikat.Moram da istaknem da je prethodnih godina, upravo zbog primene zakona, vidljivo unapređena ova oblast, da je nastavljen proces modernizacije javne uprave, da su građanima postale dostupne i sigurnije usluge koje im pruža javna uprava. Napraviću određeno poređenje i analizu na situaciju od pre tri-četiri godine i situaciju koja je sada, da bih pokazao zapravo gde smo ostvarili konkretan je bila komplikovana procedura da se aktivira elektronski potpis. Naime, onaj ko je želeo to da uradi, morao je da ima posebnu karticu, morao je da ima poseban čitač za tu karticu, morao je da ima instaliran softver. Onda je dolazilo do problema prilikom instaliranja softvera i to je moglo da potraje satima. Takođe, moglo je da bude problema u toku korišćenja softvera i to je nešto što su ljudi govorili, što im se zaista dešavalo, dešavalo, imali su takve probleme, pa je procedura bila komplikovana. Ovaj zakon je omogućio jednostavniju proceduru i efikasnije korišćenje.Takođe, kvalifikovan elektronski potpis dao je mogućnost korisnicima da preko svog mobilnog telefona mogu da elektronski potpišu neki dokument. Dovoljno je bilo da neko ima korisničko ime, da ima korisničko ime, da ima lozinku i na osnovu toga dobije PIN koji je potrebno da ukuca u mobilni telefon i tako može da aktivira i da koristi elektronski potpis. potpis. Na taj način je kvalifikovani elektronski potpis postao ekvivalent svojeručnom potpisu u realnom životu.Ovo sam morao da naglasim, jer imam utisak da mnogi još uvek ne shvataju važnost ovakve vrste poslovanja, da još uvek postoji određena zadrška kada govorimo o elektronskom poslovanju, a i te kako možemo da iskoristimo sve benefite koje ono pruža.Dobro pruža.Dobro je rešeno i u praksi je zaživelo priznanje punovažnosti i dokazne snage elektronskog potpisa, odnosno svakog elektronskog dokumenta. Pored toga što je podjednaka dokazna snaga kao i uobičajenog dokumenta, moguća je i konverzija. Na primer, mi sada možemo jedan papirni dokument da skeniramo, pretvorimo ga u jedan elektronski oblik i on će imati istu dokaznu snagu kao i taj dokument koji je u papirnom obliku a koji je skeniran.Možemo da konstatujemo da je sam proces digitalizacije koji je uspešno sproveden u Srbiji doprineo da se smanji upotreba dokumenata u papirnoj formi i to u velikoj meri olakšava pre svega poslovnim ljudima da mogu da pretražuju, ali i da publikuju određena dokumenta.Još jednom moram da se osvrnem na pitanje poverenja koje građani Srbije, odnosno privrednici imaju u elektronsko poslovanje. Mislim da to pitanje sada, u ovoj situaciji, sa ovakvim jednim zakonskim rešenjima, ne treba dovoditi u pitanje. Ima otprilike tri nivoa sigurnosti – osnovni, srednji i visoki nivo. Svaki nivo zaštite je predviđen za određene aktivnosti. Na primer, ako želimo da dobijemo izvod iz matične knjige rođenih, za takav jedan dokument potrebno nam je korisničko ime i lozinka. Ako želimo da pređemo na jedan viši nivo, poverljiviji dokument, potrebno je korisničko ime, lozinka i dodajemo ili otisak prsta preko mobilnog telefona ili SMS poruku kojom možemo da potvrdimo to, ili, recimo, da potvrdimo putem mejla.Opet naglašavam – najsigurnija je zaštita. Najsigurniji stepen zaštite jeste preko elektronskog potpisa i u tome je zapravo njegova najveća snaga. Time ostvarujemo najviši nivo pouzdanosti i dovoljan je argument da građani mogu da koriste ovu mogućnost u obavljanju svojih aktivnosti.U vremenu u kome živimo postalo je normalno da naučno-tehnološka dostignuća, odnosno inovacije, idu ukorak ispred zakonskih rešenja. Zato moramo da predviđamo šta će se događati u budućnosti, da to na neki način regulišemo ili izmenama i dopunama zakona ili podzakonskim aktima, da bismo normalno funkcionisali, na jedan efikasan način.Baš sam jutros pročitao jednu vest, recimo, dokle to ide. Evo, „Gugl“ želi da se reši pasforda do kraja ove godine. Oni žele da se reše logovanja putem šifre i da se usredsrede na biometričke alternative. Cilj je da se ljudi od 2022. godine, nakon njihovih aplikacija, uloguju preko otiska prstiju i na taj način smatraju da će pojačati sistem zaštite, sprečiti hakovanje profila i rešiti određene probleme sa šiframa.Ovo sam naveo samo kao jedan pokazatelj kako se razmišlja u svetu i kojim korakom idemo kada govorimo o naučno-tehnološkim dostignućima.Takođe, kada god postoje sumnje u ovakav vid poslovanja, moram da naglasim da ćemo mi sve više biti okrenuti ovakvom poslovanju, da moramo da vodimo u kontinuitetu jednu vrstu medijske kampanje, da moramo da radimo na podizanju svesti građana o svemu ovome, na ukazivanju na značaj elektronskog poslovanja i svih pogodnosti koje se pružaju u ovoj oblasti. To smo mogli da vidimo, dakle, sav onaj napredak na polju telekomunikacija koji je ostvaren u prethodnom periodu bio je i te kako dobar kada je počela prošle godine kriza zbog pandemije korona virusa i videli smo koliko su važne bile sve te platforme koje smo imali na raspolaganju, pre svega na polju obrazovanja jer je organizovana onlajn nastava i na taj način je privedena uspešno kraju školska godina.Druge godina.Druge izmene i dopune zakona o kojima ću govoriti jesu izmene i dopune Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Ovo je drugi put da raspravljamo o izmenama i dopunama zakona i oba puta opravdano. Zato će poslanici Socijaldemokratske partije Srbije podržati izmene i dopune ovog zakona, kao i ostale koji se nalaze na dnevnom redu.Prvi redu.Prvi put smo izmenama i dopunama ovog zakona omogućili borcima, porodicama palih boraca i vojnim invalidima da mogu da konkurišu za stanove koji se grade za iste ove smo dodatno precizirali uslove konkursa i smatram da smo na taj način, u tom trenutku, ispravili jednu nepravdu, oplemenili taj zakon i da smo uneli jednu socijalnu dimenziju u to. Realizacija ovog projekta je važna sa jedne strane, jer svi oni koji mogu da konkurišu za ove stanove, oni će po povoljnim uslovima rešiti svoje stambeno pitanje, dobiće krov nad glavom. Sa druge strane, ovo je važno za jačanje celokupnog sistema nacionalne bezbednosti, jer mi na ovaj način sistemski rešavamo jedno pitanje, stambeni kompleksi se u isto vreme izgrađuju u različitim delovima Srbije, u različitim gradovima i opštinama i smatram da će u doglednom periodu sve više biti stanova, u koje će moći da se usele ljudi koji konkurišu za ova mesta.Kada govorimo o tome, moram da pohvalim i odgovoran pristup ljudi koji vode gradove i opštine, koji su u lokalnim samoupravama, jer su oni učinili sve ono što je do njih, da realizacija teče nesmetano. Oni su bili dužni da obezbede planski dokument ili druge urbanističko-tehnički dokumente na osnovu kojih se izdaju lokacijski uslovi i rešenje o građevinskoj dozvoli. Oni su to svi uradili na vreme, pribavili su svu neophodnu dokumentaciju, tako da je izgradnja počela po planu.Izgradnja stanova imaće pozitivne efekte i na celokupnu privredu. Ova investicija je zamajac za jednu granu, kao što je građevinarstvo. To je jedna privreda grana koja je pre dve decenije, sigurno doživela poseban udara i ona poslednjih godina u Srbiji je prosto preporođena.Ovo će dodatno pozitivno uticati, jer će biti uposlena domaća građevinska operativa, jer zakonom je predviđeno da domaće firme učestvuju u izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Korist će imati i trgovci, odnosno prodavci građevinskog materijala i time je predviđeno šta se sve mora kupiti u skladu sa specifikacijom.Mislim da je kvota nekih 80% specifikacija. Korist će imati gradovi i opštine, na čijim teritorijama se grade ovi stanovi, jer će svi oni u budućnosti, na osnovu toga ubirati prihode od poreza na imovinu. Logično je da se u blizini ovih stambenih kompleksa grade vrtići, škole i da se izgradi saobraćajna infrastruktura, da bi zadovoljila potrebe ljudi koji žive tamo.Ovim tamo.Ovim izmenama i dopunama zakona, precizirano je i to ko ima prioritet da konkuriše za kupovinu stanova, na teritoriji Beograda i Novog Sada. što se izmene i dopune zakona odnose na to. Prosto znali smo i na početku da će biti najveća potražnja za stanovima koji se grade u Beogradu i Novom Sadu, kao velikim gradovima, to su atraktivne lokacije. Možda smo mogli na početku da definišemo te kriterijume, ali ni sada nije kasno. Dobro je što u hodu rešavamo ova pitanja, jer je dobro da na vreme reagujemo, da kasnije ne bi bilo nejasnoća.Verovatno nejasnoća.Verovatno ministar Momirović ima informacije sa terena, o dinamici izgradnje, s obzirom da je bilo zastoja zbog pandemije, znate kako kažu – čovek planira, Bog mu se smeje, realno su bile takve okolnosti da je prošle godine moralo da dođe do zastoja. Očekujemo da sve protekne po planu, da će sadašnji rokovi koji su postavljeni, biti ispoštovani, ali da će biti ispoštovani i oni standardi koji se tiču kvaliteta izgradnje stanova. Ako zadržimo ovaj tempo, oko sedam hiljada porodica će za dve godine rešiti stambeno pitanje, što smatram da je jedan veliki uspeh. Hvala.

ministre, sa saradnicima, želim da vas, kao ovlašćeni, ispred poslaničke grupe JS, za teme koje su danas na dnevnom redu, pre izlaganja o zakonima, informišem i upoznam sa saopštenjem Dragana Markovića Palme, inače predsednika poslaničke grupe JS, a sve vezano za uznemiravanje javnosti lažnim aferama Dragana Đilasa i Marinike

Nisu oni podneli prijavu protiv mene, nego ja protiv njih. Ja hoću da se proces vodi u institucijama, ali mi je važan i sud javnosti, sud Srbije. Ja sam iz Končareva, a ne iz Stranke slobode i pravde. Ponovo ih pozivam, izađite pred kamere, izađite pred javnost na bilo kojoj televiziji, bilo gde i bilo kada i da vidimo sa čim vi raspolažete, a sa čim ja. Radnica siledžije Dragana Đilasa, Marinika Tepić je na svom Tviter nalogu odbila moj poziv na TV duel kojim sam putem sredstava informisanja uputio njoj i njenom šefu, siledžiji, Draganu Đilasu i pozvao ih na TV duel na bilo kojoj televiziji, bilo kada i bilo gde, a to uključuje i njihove medije i bilo koje medije, može i na televiziji Mauricijus, može i u Strazburu i Briselu, gde god hoće. Mene su pozvali iz televizije N1 i ja sam prihvatio, a oni su odbili, čak N1.Izađite pred kamere, izađite pred sud javnosti, ali ne na montiranim konferencijama za novinare, gde non-stop lažete, a kao glavni argument vam je opet laž vašeg stranačkog funkcionera, inače, kriminalca, lopova, kradljivca automobila, već izađite pred kamere zajedno sa mnom i ti Đilase i ti Tepić. Ali, nećete zato što znate da ste sve slagali i zato što znate da tu neće biti vašeg kriminalca da lažno svedoči, već ću tu biti ja koji sam do sada sve vaše laži pismeno i argumentovano demantovao i ja i tužilaštvo i policija i svi ljudi koje ste pominjali. Ja hoću da se proces vodi u institucijama, ali mi je važan i sud javnosti, sud Srbije, jer sam iz Končareva, a ne iz Stranke slobode i pravde. Pred kamerama u direktnom TV duelu ne možete da skremblujete, ne možete da sakrivate likove, vi i ja oči u oči“. Izjavio je danas predsednik JS, Dragan Marković Palma.„Radnica siledžije Dragana Đilasa, Marinika Tepić odbijajući TV duel kaže da ja treba da odgovaram pred sudom, a ne njoj, ali Đilase i Tepić, niste vi podneli krivičnu prijavu protiv mene, zato što znate da sve to što ste do sada izgovorili je teška laž, a za takve laži se ide u zatvor. Podneo sam ja krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić, protiv vašeg lažnog svedoka kriminalca, protiv Sande Rašković Ivić.

nema protiv mene, ali ima protiv Dragana Đilasa zbog nasilja u sopstvenoj porodici. Njega je prijavila tadašnja supruga, Iva Đilas da je tukao i nju i njenog oca i to pred njihovom decom i da je njoj tada rekao – odrubiću ti glavu. Dakle, u slučaju siledžije Dragana Đilasa, postoji prijava policiji i neposredni svedok i žrtve i izveštaji iz urgentnog centra o povredama i pretnje smrću svojoj supruzi. Takva prijava je bila u nečijoj fioci od 2014. godine do 2019. godine. Nakon pet godina Dragan Đilas to demantuje.

žena.Građani Srbije treba da znaju, nisu se siledžija Dragan Đilas i njegova radnica, Marinika Tepić obratili sudu, nego ja. Ja molim naše pravosudne organe u koje verujem, da ubrzaju ovaj postupak i kažu kažu ko laže i taj ko laže neka ide u zatvor i da postepeno što je pre moguće po svim krivičnim prijavama podnetim protiv Marinike Tepić, Sande Rašković Ivić i njihovog zaštićenog svedoka, kriminalca, Branislava Radosavljevića“ – rekao je Marković.Sada samo lično mogu da im poručim da su se mnogo zaigrali i da će na kraju da dobiju stvarno to što su tražili. Morao sam da vas upoznam sa ovim saopštenjem, a sada se vraćam na predloge zakona.Svi zakoni koji su danas na dnevnom redu su ozbiljni zakoni, dobri su zakoni. Vi ste ih obrazlagali na početku neki i vrlo detaljno i ja ću bez nekog redosleda po važnosti da krenem da ih obrazlažem.Prvi zakon je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike bezbednosti.Ovo je tema koja je kod jednog manjeg dela javnosti, vrlo je bitno da kažem, kod manjeg dela javnosti, naišlo na kritizerstvo. Ne na kritiku, nego na kritizerstvo.Svako dobronameran, kada vam uputi kritiku vi možete da razumete i možete na nju da odreagujete. Na kritizerstvo ne može da se odreaguje.O čemu se radi? Oni kažu - zašto vojska, zašto bezbednosne snage, zašto ne neko drugi? ljudi mi imamo po prvi put mogućnost da se u kraćem vremenskom periodu podeli 7.000 stanova, 7.000 porodica mogu na ovaj način da reše da reše svoje najveće životno pitanje, a to je stambeno pitanje.Niko, ni jednog trenutka nije rekao da ovo možda neće u budućnosti da se uradi sa lekarima, možda i sa prosvetnim radnicima i tako dalje. Bitno je, da je Aleksandar Vučić prepoznao problematiku, bitno je da je pokrenuo inicijativu koja je već sada uveliko u realizaciji, a odnosi se na 7.000 porodica. I mi iz Jedinstvene Srbije, javno pričamo da je ovo odlično što se radi i to je sigurno jedan od motiva zašto glasamo za ovaj zakon.Moramo zakon.Moramo da budemo realni i svesni činjenica da su vojna lica i borci u Srbiji, stvarno prolazili kroz teške situacije i ratove, da im država možda nije svaki put u punom kapacitetu izlazila u susret, ali ovo što se danas radi je prepoznavanje tog problema i ovo je jedan mali, skroman način da tim ljudima možemo kao država da se odužimo.Mi smo uvek vodili odbrambene ratove, to je vrlo bitno da se kaže, ne samo zbog naših građana, naše dece, budućnosti, nego zbog svih ostalih koji su se o Srbiju ogrešili. Ja neću da pričam o patnjama, mukama i stradanjima civilnog stanovništva, ali u svakom slučaju, ako je ovo jedan od načina da se odužimo borcima i pripadnicima sektora bezbednosti u Srbiji ovo je pravi način.Sa druge strane, ovakva gradnja, pošto vi ovde pre svega, predstavljate i građevince u ovoj sali danas, ova gradnja može da bude stimulativna i za sve naše građevinske firme.Mi smo nekada bili prepoznatljivi u svetu po građevinskim kompanijama koje su i u zemljama trećeg sveta radile preozbiljne objekte. Naši građevinci su bili uvaženi u Evropi, bili su uvaženi i prepoznati svuda u svetu.Na žalost, ministre ono sa čime se danas srećemo, a to nam je nedostatak tih građevinskih radnika.To ste i vi malopre rekli, ne samo da nam fale inženjeri, fale nam i oni radnici, građevinci, znači ljudi sa ozbiljnim iskustvom koji na gradilištu mogu da ubrzaju ili da uspore određeni proces.Mislim da ta ideja sa ovih 7.000 stanova, naravno i kao ono što sam rekao, o čemu, pre svega vi iz Vlade, svi ministri trebate da razmišljate, da u nekom periodu isto ovo radimo za lekare, da ovo radimo za prosvetne radnike ili nebitno za koju drugu profesiju, možete da i stimulišete građevinsku industriju u i svi pričamo koliko se radi kada su u pitanju autoputevi. Danas je jedna od tema i metro. Znači, sve su to preozbiljne investicije i previše angažovanja i fizičke radne snage pored svih mašina.Mi danas imamo situaciju da u Srbiji rade i kineski radnici.Ideja sa metroom je naravno, da da taj jedan preozbiljan projekat, upravo povede kineska građevinska operativa, ali ono na čemu mi moramo da radimo to je da stimulišemo sve više decu u srednjim školama, da se opredele da krenu put građevinarstva.Možda je to u jednom trenutku, slobodno tako mogu da kažem, u nekom periodu bila profesija koja je inače sama po sebi fizički vrlo teška, stavljena negde u neku stranu, ali danas dolazimo do toga da takvi radnici na tržištu kod nas na terenu nemaju cenu. Sve je teže doći do njih.Što se tiče samih tehnikalija, kada su u pitanju ovi stanovi, koje su to kvadrature, kolike su spratnosti itd. ja ne sumnjam da je ovo uradila struka. Ja sam ovo pročitao, mislim da bi sa tim gubio vreme kada bih o tome ovde diskutovao.Znači, generalno kada pričamo o zakonu, ovo je odličan zakon i poslanička grupa Jedinstvene Srbije će ga podržati.Kada pričamo o metrou, ja i svi mi koji dolazimo iz unutrašnjosti, mi se radujemo izgradnji metroa u Beogradu. Verujte mi. Možda, čak i više nego vi što ovde živite, jer svaki put kada dođemo da li poslom, ili nekim drugim stvarima, susrećemo se sa situacijom, velike gužve u saobraćaju, sa nedovoljnim parking mestima, sve to usporava neke procese.Ljudi procese.Ljudi koji dolaze iz unutrašnjosti, neki put i nemaju na raspolaganju da mogu da ostanu, da prenoće, nego jednostavno završe svoj posao, i da se vrate tamo odakle su došli. Znači, izgradnjom ovog metroa, ja mislim da će Beograd definitivno da bude jedna preozbiljna metropola.Svaki put kada sam išao u neke svetske metropole, kada sam ulazio u metro, negde sam onako patio za tim, zašto Beograd nema metro. Naravno, svestan investicije i prevelikog projekta koji sama jedna takva investicija sa sobom nosi evo konačno dočekasmo i to da se nešto konkretno, kako vi kažete, na pitanju metroa radi.Ja nekada kada sam gledao one filmove, naučne fantastike, pa kada mi neko kaže 2021,2028, pa 2033. godina, pa to mi je delovalo stvarno kao neka

Mi smo došli do tih svemirskih godina, i 2028. godine, kako je i planirano, trebalo bi da bude završena prva linija, a 2033. godina, da bude gotov kompletan metro u Beogradu.Što se tiče poslaničke grupe JS, to ne moram više da ponavljam, rekao sam na početku, mi svakako ne da nismo ljubomorni na Beograd, nego imamo želju kao svi iz unutrašnjosti, da ovaj metro što pre starta.Još starta.Još jednom ono što je možda za sada, za građane bitno, mada ste i vi to već rekli, da će Francuzi raditi isporuku vozova, i elektro mašinskih sistema, odnosno kompletno opremanje tog metroa, a da će kineske kompanije o kojima sam na početku pričao, izvoditi radove.Pred nama je i predlog zakona o dopunama i izmenama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama. Nekako vi sada kao ministar kada sve ove zakone pogledamo, oni su svi direktno ili indirektno vezani za vaše ministarstvo, jer gde god se uključila građevina, a morala je nekako na svim ovim zakonima da bude dominantna, onda ste vi s pravom tu da danas možete da branite sve ove zakone.Što se tiče ovih izmena i dopuna, već postojećeg zakona, nisu male i nisu samo kozmetičke prirode, kako neki put moramo prosto da uradimo, da bi usaglasili sa zakonima EU, a mi danas imamo imamo ovde različite situacije i kada se priča o propisima i kada pričamo o nekim planovima, kada pričamo o visini taksi, definisanju određenih uslova, kada je u pitanju, investiranje u rečni luk itd.Znači, ozbiljna ozbiljna izmena zakona. Ja neću ni da ponavljam koliko je bitno ulagati u vodnu infrastrukturu, razvijati i modernizovati. Naravno, različita su iskustva onih ljudi koji žive pored velikih reka, pored reka gde se održava i gde je živ taj vodeni saobraćaj, nebitno da li je teretni ili putnički, kao i drugačije iskustvo onih koji žive pored auto puta.Ja dolazim iz Vrnjačke Banje, pored nas protiče reka Morava, na žalost to nije plovna reka, tačno je da su bile neke ideje i neki planovi da može da postane plovna, ali eto sticajem okolnosti, kada dođu ti letnji meseci, Moravu možete bukvalno da pregazite. Ona na žalost, neće moći da bude plovna.Ono što je dobro ministre, auto put neće da nas zaobiđe i Vrnjačka Banja, konačno izlazi na auto put.Jedno veliko iskustvo, vezano za rečnu plovidbu i uopšte za taj vodeni saobraćaj, imao sam prošle nedelje, kada sam kao član Odbora za privredu, bio predsednik tog Odbora, gospodin Arsić je organizovao sastanak i imali smo priliku da posetimo HE Đerdap, i iskren da budem, možda sam tamo bio na nekoj ekskurziji davno nekada, opet me ispočetka sve to fasciniralo, s tim što smo ovog puta imali priliku da od stručnih ljudi, da se upoznamo malo i sa tim prevodnicama za brodove, kako to sve funkcioniše, i uopšte za sve te ploveće objekte, i mogu da kažem da, ako se uzme u obzir da je to rađeno 1964. godine, da je to sve pušteno u funkciju, to je bio preozbiljan građevinski poduhvat za to vreme, ali eto bili smo, Srbija je dan danas moćna, ali tada kao cela Jugoslavija, iz jedne sasvim druge perspektive, uspeli smo da radimo ozbiljan projekat.Ako sada treba da tražim sličan projekat koji može da se uporedi sada sa tim predvodnicama ili uopšte sa hidroelektranom, ja mogu da kažem slobodno da je to metro, kao što će za vek vekova da ostane ova Hidroelektrana „Đerdap“ i od nje, da ne pričam kolike koristi imamo kao država, siguran sam da će moći da joj parira metro i kao investicija i kao nešto što će građanima u mnogome da olakša život.Kapacitet pre renoviranja, znači, to je vrlo bitno da se kaže, da je vaše ministarstvo u skorašnjem periodu uradilo određene investicije upravo, kada su te prevodnice u pitanju, kapacitet sa 6.300 plovila je povećan

su najjeftiniji vid transporta. Naše plovne reke slobodno možemo da uporedimo sa autoputevima. Srbija ima sreću sa plovnim rekama, a naravno najbitnija reka je Dunav i to je možda naš najjači autoput kada su u pitanju reke.Ja sam imao priliku da budem član privredno-političke delegacije koju je Dragan Marković Palma organizovao i vodio u Egipat i tada sam u stvari shvatio značaj naših reka. Mi smo nekada i u staroj Jugoslaviji bili veliki izvoznici mesa za Egipat, znači, za njihovu vojsku. Napominjem Egipat je država koja ima preko 100 miliona stanovnika i naravno i dan danas se izvoze velike količine žitarica upravo u Egipat.Ministar Nedimović zadnji put kada je ovde dolazio upravo pričao o tim sporazumima i o važnosti tih prirodno-političkih delegacija. Posledica takvih privredno-političkih delegacija je potpisan ponovo sporazum i dozvola da mi možemo sada kao Srbija, pošto je nekada taj sporazum potpisala stara Jugoslavija, sada je Srbija potpisala taj sporazum i da ponovo možemo da sarađujemo ne samo sa Egiptom, nego sa celim svetom i da maksimalno iskoristimo potencijal naših reka.Zato reka.Zato i sve ovo što ovaj zakon tretira i sve što je ovaj zakon obuhvatio olakšava upravo taj transport sa jedne strane, što pomaže našoj privredi i pre svega našoj poljoprivredi, a sa druge strane, stvaraju se mogućnosti za nove prihode i prilive u naš budžet.Ono što je možda interesantan podatak za građane, a to je da su prihodi od unutrašnje plovidbe negde oko 40 miliona evra i konstantno rastu, a ako treba da merimo u tonama šta je to što se preveze našim rekama, to je impozantna cifra od osam miliona tona.Zašto kažem da je možda i najbitnije ovo za poljoprivredu? Pre svega, zato što je samo prošle ekonomske godine kada je u pitanju kukuruz, a rekao sam da su tu dominantna Kina i Egipat, pre svega, od oktobra 2019. godine do 30. septembra 2020. godine, izvozili smo rekordnih 3.050.000 tona kukuruza.

danas zakon je svakako bitan za vaše Ministarstvo i bitan je za sve ljude koji tranzitno idu, ali onako racionalno čovek kada pogleda, siguran sam da je reka Dunav i plovne sve naše reke su najbitnije za poljoprivredu.Ako ne bi imali te reke transportni troškovi svi i ostali troškovi koji su vezani za prevoz i isporuke robe bi nas verovatno načinile takvim da više nismo u konkurentni na svetskom tržištu.Ja sam siguran da će se taj proces pogotovo i kada je vaše ministarstvo, a vezano za rečnu infrastrukturu nastaviti i da će Srbija nastaviti krupnim koracima da ide ka budućnosti.Ono što je meni krivo, evo, ponavljam to i prošli put, svaki put zbog saopštenja ili odbrane od lažnih napada i lažnih afera, mi to vreme nekako potrošimo i ne stignemo da se bavimo i ovim ostalim zakonima.To što ih ja ne obrazlažem ne znači da nećemo za njih da glasamo. Ponavljam, poslanička grupa JS podržaće sve zakone koji su danas na dnevnom redu.Hvala. Zahvaljujem.Prvo jedno saopštenje za Narodnu skupštinu.Primili ste ostavke narodnih poslanika Ljuba Petrovića i prof. dr Predraga Markovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenje ostavki nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na Predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, konstatuje

Hvala, gospodine potpredsedniče.Nekako ste mi ovim administrativnim pitanjima oduzeli šlagort na izlaganje gospodina Vujića. Samo sam želeo da se nadovežem. Prvo, hvala vam na ovom izlaganju, na 90% današnjeg žita koji izvozimo u Egipat se radi preko naših luka. Vi ste rekli osam miliona tona. Da, ali samo žita. miliona tona roba preko naših luka se izvoze zahvaljujući velikim investicijama prethodnih godina mi više robe izvozimo putem brodova nego preko železnice. To je samo znak da moramo da investiramo dodatno u železničku infrastrukturu, naročito u naš kargo saobraćaj, kako bi podržali svu industriju koja se razvila prethodnih godina.Ako ste gledali predsednika juče u izlaganju, ja jesam i jedna informacija mi je bila zapanjujuća, a to je da mi imamo suficit u izvozu sa Češkom. To su zaista neverovatni rezultati koji smo mi uspeli zajedničkim snagama da postignemo u prethodnom periodu i na koje možemo da budemo ponosni.Pomenuli ste domaću građevinsku industriju, operativu i uporedili ste kako je nekada bila i kako je ona bila moćna, kako smo mi preko naše i političke jake snage i pozicije mogli da u nesvrstanim zemljama izvozimo operativu, da gradimo strateške objekte.Rekao bih vam da pored toga što mi imamo velike investicije stranih partnera, s kojima zajednički investiramo u u ove infrastrukturne strateške proizvode, mi smo kroz prethodni period, a to se provlači do dan danas, razvili našu građevinsku operativu, podigli je na viši nivo i to je ono što prolazi neopaženo da naše firme masovno dobijaju poslove, pre svega u Zapadnoj Evropi po dobrim cenama, jako profitabilne poslove i mi sve više, ne da imamo građevinske radnike koji idu tamo i pitanje je da li će se ikada vratiti, ne, mi imamo i kompanije koje odlaze tamo, građevinski radnici koji prate te kompanije, koji u jednom vremenskom periodu od tri do šest meseci mogu dodatni novac da zarade i vraćaju se onde da rade redovne poslove.Zaista poslove.Zaista mnogo smo uradili na tome, ne mi kao Vlada, da ne preuzimam direktnu zaslugu za to, nego jednostavno celokupan obim investicija u građevinskoj industriji i činjenica da mi sa sopstvenom operativom ne bismo mogli da izvedemo sve ove infrastrukturne projekte.Nama je plan do kraja godine da krenemo da gradimo 850 kilometara auto-puteva, samo auto-puteva u Republici Srbiji. To su podaci koji su neverovatni.Naš pravi problem je ko to sve nama da izvede. Kako mi sve to da izvedemo? Kako mi da izradimo infrastrukturu koja prethodnih 50 godina, naravno usled objektivne okolnosti, nije izgrađena elementarna bazična infrastruktura kao što su putevi? Da ne otvaram ovde pitanje brze pruge Beograd-Subotica koju danas gradimo ili Beograd-Niš-Preševo, koju planiramo da krenemo uskoro da gradimo.Tako obimni radovi gde je metro, naravno najznačajniji infrastrukturni projekat i najveći infrastrukturni projekat u istoriji Beograda, prate celu zemlju. Zemlja ne samo da izgrađuje novu infrastrukturu, nego se i reindustrializuje, vodna privreda, luke, železnica su ključni da podrže taj kargo.Hvala na izlaganju, još jednom. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine ministre.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije, Milutin Mrkonjić. uvaženi predsedavajući, Orliću.Poštovani ministri sa saradnicima, kolege narodni poslanici i građani Srbije, vidim da se ministar dobro pripremio i to je dobro. Mlad ste čovek, ali ne vidim taj strah vezan za te kilometre autoputa.Moj savet, odmah na početku nijedan kilometar autoputa nije isti, nema istih kilometara, ali priprema za to postoji u realizaciji tih projekata i glavnim projektom se definiše to, a naravno, obračunom radova se zna i to ta gospođa koja sedi pored vas dobro zna, pa neka vam objasni.Često sam bio u sukobu sa kolegama ministrima kada istrčavaju sa ciframa unapred. Možemo govoriti o nekim globalnim ciframa.Drugi savet odmah na početku, neću mnogo da vas davim, oni koji se bave razvojem su stručnjaci koji imaju veliku muku. Dve vrste otpora su i u našoj zemlji i u svetu za ljude koji se bave razvojem, a ovo što vi radite su razvojni projekti. Prvi otpori dolaze od građana koji ne moraju da znaju to što mi planiramo i što radimo, ali je njih lakše savladati. To je moje iskustvo od 55 godina. Drugi otpori dolaze od struktura kojima to ne odgovara, posebno na Balkanu i u našoj zemlji. Ima ljudi koji bi nešto drugo radili.Upravo sada ulazimo u metro. To je bio razlog zbog čega metro prethodnih 50 godina nije bio završen. Inače, početak realizacije metroa bio je dobar. Branko Pešić, gradonačelnik Beograda iz tih 70-ih godina, definisao je Beograd kao grad razvoja i kao grad usluga i to je značilo da cela industrija ide van grada, a da grad mora da bude povezan brzim saobraćajnicama sa Evropom i celim svetom. To je značilo ulazak auto-puta Gazela, to je značilo izgradnju beogradskog čvora, to je značilo modernizaciju aerodroma, to je značilo čišćenje Dunava i to je za gradski saobraćaj značio metro. Odmah su formirane direkcije koje su to pripremale i radile i uradile koliko su mogle. Nažalost, iza toga, ja svih tih 10, 15 struktura znam i gradonačelnika i ljudi su hteli da grade, nije bilo ili političke volje, čitajte – Vučić, ja to otvoreno kažem, ili para. Često puta je bilo jednog, nije bilo drugog.Vi danas imate fenomenalnu podršku države, nezapamćenu, i zato imate takve rezultate. I nemojte mnogo da se hvalite da mi nismo pre vas mnogo radili, radili smo koliko smo mogli. To govorim ne za sebe, nego za ove druge generacije koje slušaju sada ovo. Morate ih pohvaliti.Svih pet zakona iz oblasti građevinarstva su dobri zakoni. Zakon o metrou je dobar, jer najzad definiše početak izgradnje tog velikog projekta. Nikada do sada grad tako nije razmišljao. Danas država tako razmišlja.Veliki projekat znači da treba puno para, a to ne može Beograd sam. To može Republika Srbija. Stabilnost zemlje van granica i stabilnost zemlje politička u zemlji garantuje da su uslovi politički dobri, to je taj preduslov političke volje i naravno želja i predsednika i Vlade i države da se ti projekti realizuju. Prema tome, neću pričati o detaljima metroa. Kolega Kesar je dobro govorio u ime Odbora šta su to tehnički detalji, a vi ste me iznenadili da ste i vi potpuno savladali tom tehnologijom.Dakle, priprema je dobra, orijentacija ka francuskim tehnologijama je dobra, orijentacija ka građenju je dobra onih koji daju pare. Naravno, ja uvek stojim iza naših preduzeća i podsećam da su naša preduzeća sposobna, bez obzira na teškoće koje imaju, da rade sve te velike projekte, posebno naši projektanti kojima se morate malo više pozabaviti. Naše projektantske organizacije su dobre, ovo što je kolega Voja pre mene govorio, u svetu su imale veliku afirmaciju, prema tome, imaju i danas.Dakle, metro, svaka čast. Metro sa ovim zakonom kreće i to je dobro. Neću više o metrou.Što se tiče ovih drugih zakona, vrlo je važno kod Zakona o planiranju i izgradnji i podržavam apsolutno odluku da se produži rok. Naravno, investitori nisu bili u stanju, takva su vremena bila, da obezbede uslove da mogu da grade i dobro je da se taj rok produžava i svaka čast i na tom zakonu.Što se tiče voda, tu sedi

izuzetno važna saobraćajnica. Evropa je spremna, kada govorimo o tome, zato govorim više o tim drugim elementima, da da pare za realizaciju projekata na Koridoru 7. Koridor 7 mora da ima veću pažnju i dobro je da sad stvarate uslove kroz ovaj zakon da se pomere norme koje su potrebne da bi ispunili strani investitori, da bi mogli da uđu sa ovom koncesijom, i to je dobro. Podrška i tom projektu.Stanovi. Isti projekat je bio i 1999. i 2000. godine. Hoću da Damjanović to zna. Tada je on bio kršten od strane države kao projekat za mlade bračne parove, Vojsku i policiju, dakle, isti. Potpuno je dobro definisati ovo što ste rekli, 500 evra gradnja, potpuno je dobro uslove definisati i naravno ovo oko tehnologije građenja. Ali predlažem da taj projekat ne stane, nastavite ga u tom duhu, kao što je takođe Voja govorio pre mene, da se stanovi grade i za one ljude, mi smo tada rekli mlade bračne parove, nije bitno, za one ljude koji, naravno, mladi pre svega, jer mladi traže samo dva uslova – posao i stanove u relativno kratkom roku. To država na ovakav način može da obezbedi. I u tom smislu podrška ovom zakonu apsolutno.Što se tiče rada na realizaciji projekata šinskih sistema, moram da se vratim, evo, šest minuta, neću ni deset minuta. Koristim priliku, e sad ne znam ko se bavi šinskim, da li je tu među vama, nije, žao mi je.

Pruga se gradi za 200 kilometara na sat projektovanu brzinu i komercijalno 130 kilometara. Pošto vidim da ima već negde odstupanja, gledao sam, nekih novih ideja, 120, 160 itd, izvinjavam se na tehničkim podacima, neću dalje, ovo govorim zbog vas, jer vi ste stručnjaci, dakle, za 200 kilometara, gde god je to moguće, a mora da bude moguće na većoj dužini od ovoga što sam čuo u javnosti, da ne spominjem sada to, da bude elektrificirana i da bude za mešoviti saobraćaj. E, to je pruga za velike brzine. Preko 200 već idu druge tehnologije itd. I dobra orijentacija, da se Evropa pojavljuje tu kao kandidat, ne ulazimo u ocenu, to nek država radi, ko će šta da radi, da se Evropa pojavljuje kao kandidat. Ipak su evropske firme i danas u vrhu tih tehnologija šinskih sistema i to je ono što je vrlo važno. Neka uđe u konkurenciju, pa vi vidite kako će to da izgleda dalje.Dakle, još jedanput, hrabrosti, dobro radite i u tom delu punu podršku države imate. U krajnjoj liniji, ja sam gledao, ponovo ponavljam to kako predsednik države u ime vaše razgovara sa investitorima. Pa to je velika stvar. to je velika stvar. To znači da imate maksimalnu podršku. Koristite to što imate danas i te uslove koje imate danas. Hvala.

Predsednik je to objavio posle sastanka pre nekoliko nedelja sa predsednicima Evropske unije, koji je u stvari bio finale jednog velikog broja sastanaka o tom projektu. U pitanju je grant, odnosno poklon koji planira nama da da za izgradnju te brze pruge od 700 miliona evra. To je najveći grant, odnosno najveći poklon za jedan infrastrukturni projekat na teritoriji zapadnog Balkana u prethodnih 20 godina. To je naša politička situacija u ovom trenutku. Evropska unija, čiji mi sigurno nismo najbolji đak, nam daje najveći poklon od 700 miliona evra. Da je to neko nekome rekao pre samo dva meseca, ne bi mogao da poveruje u to.Naravno da ćemo da gradimo najbolju, najbržu, najmoderniju prugu svuda gde je to racionalno. Vi ako imate, a to pre svega mislim na delove pruge koji gravitiraju ka Beogradu, jako blizu stanice, vi ne možete da razvijete 200 kilometara Pruge od 200 kilometara na sat su za 30 do 40% skuplje od onih pruga gde može da se razvije do 160 kilometara na sat. Kada pričamo o ovakvim projektima, mi pričamo o stotinama miliona evra. Ja naravno nisam tehničko lice, ne želim da obrazlažem, nemam to znanje kao inženjer Mrkonjić, ali samo mogu da kažem ove činjenične podatke zašto će na određenim deonicama biti predviđena izgradnja pruge do 160 kilometara na sat. To je isključivo na onim deonicama gde postoji logika ekonomska, odnosno gde ne postoje uslovi da se te brzine od 200 kilometara na sat razviju. To su te činjenice.Kao što ste rekli, zaista ste dobro to rekli, gospodin Vujić je o tome pričao, a ja se nisam kvalitetno osvrnuo, o poslovima i o stanovima. I o tome smo vodili računa kada smo govorili o stanovima za pripadnike službi bezbednosti. U prethodnom periodu smo izgradili određeni broj stanova koji su imali jako malu površinu. To se pokazalo da nije dovoljno atraktivno za naše pripadnike Vojske, policije i drugih službi bezbednosti, jer su u pitanju uglavnom porodični ljudi i locirali smo da je najmanji stan za kojim postoji tražnja stan od 46 metara kvadratnih. Najveći stan koji će biti u ovoj vrsti prometa će imati veličinu od 92 metra kvadratna. To je ono što država može da projektuje. Znači, mi ne poklanjamo luksuz, mi poklanjamo elementarne potrebe za pripadnike naše Vojske i policije.Hvala vam, naravno, za sve ovo što ste rekli o metrou i drugim stvarima. Mi stojimo na stanovištu da su investicije u infrastrukturu ključne za ekonomiju ove zemlje, za povezivanje naše zemlje sa regionom i nastavićemo u tom pravcu. Hvala na vašoj podršci.

Ono što svi poslanici ovde znaju, pa i vi, interesi su samo bitni. Dakle, Evropa, i nije samo na tom primeru, vidi se i na ostalim primerima gde je prisustvo Kineza, Rusa itd, Evropa shvata da te zemlje rade danas kod nas, a interes Evrope je u tehnologiji. Brza pruga, kao što je rekao predsednik Vučić, definiše novu tehnološku misao. To menja svet i menja naš svet ovde.Prema tome, neće Evropa da pusti tako lako da vagoni TŽV ili „Simens“ itd, idu, pa da kineski vagoni trče po našim prugama, ja vam to otvoreno kažem i to je dobro za nas. To je rezultat dobre spoljne politike naše zemlje.Prema tome, nema, deco, poklona nigde, samo su interesi i vodite računa o tome, to je vrlo važno. Hvala. **Tomislav Momirović** Hvala, gospodine Mrkonjiću.Apsolutno se slažem, nema besplatnog ručka. To su činjenice, ali činjenica je i da mi taj novac dobijamo u ovom trenutku besplatno da investiramo u našu prugu.Da li ćemo našim političkim sposobnostima dovesti do toga da tih 700.000.000 evra u realnosti postane mnogo više ili ćemo tih 700 evra pretvoriti u nešto što će raditi posao, pre svega nekim drugim državama, videćemo, ali ja sam uveren da naša politika, na čelu sa predsednikom Republike, ima tu snagu da ovih 700 evra bude samo polazna osnova za dalji razvoj infrastrukture i da ćemo prave rezultate tek razviti kad izgradimo tu brzu prugu. Hvala. Hvala.